Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um kjaramál flugvirkja Landhelgisgæslu Íslands, frá meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar. Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Rögnu Bjarnadóttur og Dagmar Sigurðardóttur frá dómsmálaráðuneyti, Sverri Jónsson, Söru Lind Guðbergsdóttur og Pétur Jónasson frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, Guðmund Úlfar Jónsson, Magnús Inga Finnbogason, Daða Örn Heimisson og Jóhann Baldur Finnbogason frá Flugvirkjafélagi Íslands, Georg Lárusson, Guðríði M. Kristjánsdóttur, Svanhildi Sverrisdóttur og Fríðu Aðalgeirsdóttur frá Landhelgisgæslu Íslands

Þá skuli vísa kjaradeilu fjármála- og efnahagsráðherra fyrir hönd ríkissjóðs og Flugvirkjafélags Íslands til gerðardóms hafi aðilar ekki undirritað kjarasamning fyrir 4. janúar 2021. Kjarasamningur flugvirkja hjá Landhelgisgæslunni rann út 31. desember 2019 og hófust viðræður um nýjan samning í febrúar 2020. Flugvirkjafélag Íslands boðaði verkfallsaðgerðir í október og verkfall hófst 6. nóvember sl. Aðdraganda, tilefni og nauðsyn frumvarpsins er nánar lýst í greinargerð með því. Í umsögn Flugvirkjafélags Íslands til nefndarinnar eru alvarlegar athugasemdir gerðar við að endi verði bundinn á verkfallsaðgerðirnar með lagasetningu.

Með lögum nr. 17/2010 var lagt bann við vinnustöðvunum á grundvelli verkfalls Flugvirkjafélags Íslands hjá Icelandair hf. sem hófst 22. mars 2010. Í nefndaráliti meiri hluta samgöngunefndar um frumvarpið, samanber 483. mál á 138. löggjafarþingi, sagði: „Meiri hlutinn tekur fram að það er grundvallarregla að aðilar kjarasamninga ljúki samningum sín í milli. En þegar brýna nauðsyn ber til getur komið til þess að íhlutun ríkisvaldsins sé réttlætanleg.“ Um nauðsyn frumvarpsins sem hér er til umfjöllunar kemur fram í greinargerð með því að verkfallsaðgerðirnar hafi nú leitt til þess að engin starfhæf þyrla eða flugvél sé til taks hjá Landhelgisgæslu Íslands.

kemur fram að verði engin björgunarþyrla til taks í landinu skapist grafalvarlegt ástand, einkum fyrir áhafnir og farþega skipa þegar engar aðrar bjargir eru nálægar á hafi úti. Meiri hlutinn hefur skilning á sjónarmiðum um mikilvægi samningsfrelsis og verkfallsréttar og telur að almennt sé ekki æskilegt að löggjafinn grípi inn í kjaradeilur með lagasetningu. Þó kunni slík inngrip að vera nauðsynleg. Í því tilviki sem hér er til umfjöllunar telur meiri hlutinn að brýn nauðsyn sé fyrir hendi og að öryggissjónarmið réttlæti Að því sögðu leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Guðmundur Ingi Kristinsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykkur áliti

Hér vísar hver á annan. Landhelgisgæslan segist ekki vera aðili að þessari vinnudeilu. Dómsmálaráðherra segist ekki hafa beina aðild að þessari deilu. Samt flytur hún okkur frumvarp

það hlýtur að vera þessi ríkisstjórn sem ber ábyrgð á þeirri stöðu sem upp er komin, að við séum nú á föstudagskvöldi að setja lögbann á verkfall vinnandi fólks sem hefur til þess ótvíræðan rétt samkvæmt lögum að fara í verkfall. En hér kemur enginn upp og tekur ábyrgð að þessari grafalvarlegu stöðu. Ég verð að segja að ég íhugaði að taka þá ábyrgu afstöðu að sitja hjá og taka ekki ábyrgð á þessum slæma leik ríkisstjórnarinnar og standa ekki í vegi fyrir því að nauðsynlegt öryggistæki kæmist í gagnið á ný. Það taldi ég að vera ábyrga afstöðu gagnvart því sem ég taldi vera deilu á milli tveggja aðila. Og þar sem tveir deila er það sjaldan einn sem veldur.

Segir að hún vilji að ríkissáttasemjari fái heimild til að fresta verkfalli bara upp á eigin spýtur, forði okkur frá þeim óþægindum sem við stöndum í hér að þurfa að setja lögbann á verkföll.

Virðulegur forseti. Þetta er ekki staða sem nokkurt okkar vill vera í, held ég, að þurfa að standa í þeim sporum að setja lög á verkfall. Þetta er sterkasta vopnið sem verkalýðshreyfingin hefur og staðið hefur verið vörður um í gegnum tíðina. En hér er samt sem áður neyðarástand sem þarf að rjúfa. Eins og kom fram hjá hv. formanni allsherjar- og menntamálanefndar þá kom það mjög skýrt fram á fundi nefndarinnar áðan með málsaðilum í þessari deilu að við þetta verður ekki búið.

Það eru auðvitað vonbrigði að ekki tókst að semja af því að það er við samningaborðið sem á að leysa þessi mál, ekki bara þessi heldur öll kjaramál og mörg þeirra hafa verið leyst, yfir 60 samningar hafa verið gerðir

Ef það er í rauninni afstaðan þá hefðum við verið að horfa fram á alla vega þann tíma, við getum þá ályktað út frá því að það hefði ekki náðst saman á morgun eða hinn. hinn. En þrátt fyrir að það verði sett lög á verkfall þá geta menn haldið áfram að tala saman og það mun ríkissáttasemjari gera, reyna að finna nýja vinkla og ná sáttum hjá aðilum á þeim tíma sem fram undan er.

þurft að grípa inn í og koma til aðstoðar. Núna er það ekki hægt og þannig getum við bara ekki haft það. Við getum ekki boðið þjóðinni okkar upp á það. Þess vegna stöndum við í þessum sporum, virðulegi forseti.

Eitt af mikilvægustu hlutverkum ríkisins á hverjum tíma er að tryggja öryggi landsmanna. Nú er engin þyrla búin til að fara í loftið ef ákall um það kæmi. Jafnvel þó að samið yrði núna strax eða frumvarpið samþykkt núna þá yrðu aðeins tvær þyrlur tiltækar í tíu daga í desember. Það liggur því fyrir að áhrifa verkfallsins mun gæta næstu vikur og mánuði. Að mati 1. minni hluta er sú óviðunandi staða sem upp er komin algerlega á ábyrgð ríkisstjórnarinnar. Fyrsti minni hluti leggur ríka áherslu á að samningsréttur launamanna sé varinn í samræmi við 74. gr. stjórnarskrárinnar og 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og telur ótvírætt að mjög sterk rök þurfi til að grípa inn í hann með lagasetningu. Það er á ábyrgð samningsaðila að ná samningum. Ef þeir bregðast því hlutverki hefur ríkissáttasemjari samkvæmt lögum ýmsar leiðir til að knýja á um niðurstöðu. Allar slíkar leiðir þarf að fullnýta áður en inngrip löggjafans geta komið til álita. Dómstólar hafa ekki hafnað því að löggjafinn grípi inn í kjaradeilu svo fremi ríkir almannahagsmunir séu í húfi eða efnahagsleg vá vofi yfir. Í því sambandi er rétt að vísa til dóms Hæstaréttar í máli ASÍ gegn ríkinu, samanber mál nr. 167/2002, þar sem fram kemur að dómstólar geri ríkar kröfur um skilgreiningu almannahagsmuna og afgerandi rökstuðning til að slík inngrip geti talist réttlætanleg, og er þar m.a. vísað ítarlega til lögskýringargagna. 1. minni hluti telur hlutverk löggjafans að vega og meta hvort þeir almannahagsmunir sem hér um ræðir séu nægjanlega ríkir til að sett séu lög á rétt fólks til að berjast fyrir kjörum sínum og réttindum. minni hluta að enn sé það ekki fullreynt að samningar gætu tekist. Hins vegar eru mjög ríkir almannahagsmunir í húfi að tryggja öryggi og heilsu landsmanna. Og tíminn er naumur. 1. minni hluti telur það því varla forsvaranlegt að greiða atkvæði gegn þessari lagasetningu og mun því sitja hjá.

Virðulegi forseti. Inngrip það sem er hér til umfjöllunar í kvöld er alvarlegt og dramatískt, en um leið algjörlega nauðsynlegt.

Að baki þessari afstöðu er sú sýn að nauðsynin sé svo brýn að þetta skref þurfi að taka, að öryggi þjóðarinnar á sjó og á landi krefjist þess, og einnig sá skilningur sem þekktur er úr dómaframkvæmd að verkfallsrétturinn, þó að hann sé vissulega grundvallarréttur og mikilvægur, er aldrei án undantekninga

Er það afstaða mín að ég greiði þessu frumvarpi atkvæði mitt vegna þess að í því felist stuðningur við pólitískar aðgerðir ríkisstjórnarinnar í aðdraganda þess að við erum í þessari stöðu? Nei.

Við erum vissulega að horfa á, að því er virðist, og höfum raunar fengið staðfest, mjög erfiða og þunga kjaradeilu sem komin var á þann stað að verkfall er brostið á. En stóra málið í þessu samhengi eru hagsmunirnir

að það væri hennar skoðun að það væri ekki boðlegt að ein stétt hefði þau miklu völd að geta sett Gæsluna í þá stöðu sem við vitum öll hér í kvöld hver er. Hin hliðin á því er vitaskuld sú að fyrst Gæslan er í þeirri stöðu er almenningur um leið í þeirri stöðu að öryggi hans er ekki tryggt. Það eru þess vegna mikil vonbrigði að þegar dómsmálaráðherra leggur fram þetta frumvarp upplýsir hún ekki um leið um að hún sé með einhverjar aðgerðir í smíðum í ráðuneyti sínu til að taka á þessum vanda til frambúðar. Það gerir hún ekki.

Þá hefðum við átt að sjá einhver markvissari skref úr þeirri áttinni. Þannig að öryggishliðin og öryggishagsmunirnir sem við heyrum um hér í dag að séu undirstöðurökin fyrir þessari lagasetningu virðast ekki hafa verið ofar

Lausnin felst í því að setja lög á nú þegar hættan er ekki aðeins í námunda við okkur heldur orðin okkur öllum ljós og aðkallandi.

hagsmuni og öryggi almennings. Afstaða okkar er sem sé sú að þetta alvarlega inngrip núna sé algerlega nauðsynlegt í ljósi aðstæðna og engin önnur leið fær, er mat okkar það að verkstjórn dómsmálaráðherra í máli þessu veki upp stórar og óþægilegar spurningar.

að fara í útköll ef á þarf að halda, verður maður að taka afstöðu. Eftir að hafa skoðað málið frá öllum hliðum, hlustað á alla þá sem komu fyrir allsherjar-

því að verkfallsrétturinn er launafólki svo sannarlega mikilvægur. Til þess að svo sé gert þarf að teljast fullreynt að samningum verði ekki náð að svo stöddu og brýn nauðsyn að vera til þess að lög séu sett. Á fundi allsherjar- og menntamálanefndar styrktist ég í þeirri trú minni að nú væri þannig ástand að lög þyrfti, enda kom það fram í máli ríkissáttasemjara að

Virðulegur forseti. Hér hafa stjórnarþingmenn talað um hversu þungbært þeim reynist að setja lög á verkfall vegna mikilvægis verkfallsréttar launafólks og vegna þess neyðarástands sem nú hefur skapast. Það sé ábyrgðarhluti að setja lög á verkfall. En þau taka enga ábyrgð á þeim tíu mánuðum sem hafa liðið frá því að samningar runnu taka enga ábyrgð á því að nú er svo um hnútana búið að það þarf að setja lög á verkfall til að tryggja öryggi landsmanna. Það er bent á alla nema þann sem stendur í púlti þegar kemur að því að taka ábyrgðina á þeirri stöðu sem uppi er. er. Nú virðist eiga að nýta ferðina til þess að grafa undan verkfallsrétti vinnandi fólks, færa ákvörðunarvald um frestun verkfallsaðgerða yfir á ríkissáttasemjara, lauma því inn svona rétt fyrir helgina.

Forseti. Meiri hlutinn telur að almennt eigi ekki að grípa inn í verkfallsréttinn en gerir það samt og ber fyrir sig neyðarástand. Það er vissulega neyðarástand sem þarf að leysa en að beita Alþingi með því að setja lög vegna þess að ríkisstjórnin gat ekki lagað vandamálið og komið í veg fyrir neyðarástand á tíu mánuðum, að beita Alþingi á þennan hátt til að skera ríkisstjórnina úr snörunni sem hún kom sér í sjálf, er óásættanlegt. Ég hef verið í þessari sömu stöðu áður, hinum megin borðsins, lög á verkfall sem ég var í. Þetta er endurtekning á þeirri hörmulegu ákvörðun þingsins. Hér sýnir ríkisstjórnin skort á forsjá og hún kom sér sjálf í

Herra forseti. Stjórnvöld eiga á öllum tímum að forðast að grípa inn í kjaradeilur með lagasetningu, enda er samningsréttur launamanna varinn í stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu. Það er á ábyrgð samningsaðila að ná samningum, en stjórnvöld hafa ekki staðið undir þeirri ábyrgð. Sú grafalvarlega staða sem upp er komin í öryggismálum þjóðarinnar er í boði ríkisstjórnarinnar. Stjórnvöld sváfu á verðinum. Ríkisstjórnin hefði átt að gera betur og koma í veg fyrir að neyðarástand skapaðist. Við í Samfylkingunni greiðum frumvarpinu ekki atkvæði. Lagasetningin er á ábyrgð stjórnarflokkanna.

Og af hverju er öryggi fólks undir? Af því að dómsmálaráðherra og ríkisstjórnin hafa ekki sinnt verkefni sínu, af því að þau hafa vanrækt að skerpa á lögum um Landhelgisgæsluna, um hlutverk hennar og um hlutverk starfsfólks. Þau hafa vanrækt að tryggja að öryggiskeðjan haldi. Þess vegna erum við hér. Það er að mati okkar í Viðreisn einfalt mál að greiða þessu máli atkvæði okkar vegna þeirrar stöðu sem við erum í, vegna þeirrar stöðu að hagsmunir almennings eru undir. En hin pólitíska ábyrgð á því þetta óæskilega inngrip Alþingis í verkfallsaðgerðir er nauðsynlegt er á herðum dómsmálaráðherra og hún er á herðum ríkisstjórnarinnar.

það er alveg ljóst eftir þá umræðu sem átt hefur sér stað, bæði í þingsal í dag og einnig á fundi allsherjar- og menntamálanefndar, að lengra varð ekki komist í samningum að þessu sinni

Þess vegna greiðir þingflokkur Framsóknarflokksins atkvæði með því að lög verði sett.

sé ábótavant. Það stendur ekki aðeins upp á ríkisvaldið að gefa eftir í svona samningum heldur verða fulltrúar starfsstétta, sem hafa haft sterka samningsstöðu þar sem flugrekstur Gæslunnar liggur undir, að vera sveigjanlegir. Það verða allir að gera og það verða allir að sýna ábyrgð. geri ég með þessu frumvarpi. Ég ætla ekki að orðlengja þetta frekar, virðulegur forseti, en ég ítreka þakkir mínar til þingsins, fyrir hafa brugðist svo skjótt við.

Það var á þeirra ábyrgð að gera það, á þeirra ábyrgð að ekki kæmi til þess að bæta svo gráu ofan á þennan svarta föstudag í kvöld. Með ummælum sínum í kvöldfréttum bætti hæstv. forsætisráðherra gráu ofan á þetta svarta kvöld

Ég kann ekki við það, herra forseti, þegar tiltekin mál eru til afgreiðslu að hv. þingmenn þessa tiltekna flokks kjósi að fara að ræða allt önnur mál í umræðum um atkvæðagreiðslu. Ég legg til að þeir eigi bara við mig orðastað í fyrirspurnatíma því að þetta mál er ekki á dagskrá þessa þingfundar og er ekki undir í þessari atkvæðagreiðslu.

Þannig að ég afþakka að ég sé með einhverjar óeðlilegar tengingar hér. Það er hæstv. ráðherra sem kemur með þessar tengingar á okkar borð. Það er hún sem skapar þessi hugrenningatengsl. Það er hún sem leggur til að verkfallsrétturinn skuli tekinn af vinnandi fólki. Það er hún sem gerir það.

En slík tillaga hefur ekki verið lögð fram, hún er ekki á þingmálaskrá þessa þings og það er í hæsta máta lélegur málflutningur hjá hv. þingmanni að taka þetta upp í umræðum um atkvæðagreiðslu um allt annað mál. Mér er eiginlega algerlega misboðið.

Því hefði hæstv. dómsmálaráðherra átt að huga betur að síðastliðna mánuði og axla ábyrgðina á því að tryggja það öryggi. Að þessi lagasetning hér snúist eingöngu um öryggi get ég ekki fallist á. Við erum að taka þátt í því að setja lög á vinnandi stétt og afnema með þeim hætti verkfallsréttinn af vinnandi fólki, rétt sem vinnandi fólk hefur barist fyrir af afli um langt skeið. Svo hefur það gerst í ofanálag, ofan í þessa atkvæðagreiðslu, að hæstv. forsætisráðherra kemur fram í fjölmiðlum í kvöld

Herra forseti. Það er hagur allra landsmanna að hafa reynslumikla flugvirkja hjá Landhelgisgæslunni og að þeir hafi sömu kjör og aðrir flugvirkjar í landinu. En það getur ríkisstjórnin ekki sætt sig við. Þess vegna erum við komin á þennan vendipunkt. Þessi ríkisstjórn hefur staðið sig illa í að leysa kjaradeilur. Það má rifja Það má rifja það upp hér að hæstv. fjármálaráðherra dró ljósmæður fyrir dóm og reyndi að hafa af þeim laun fyrir vinnu í verkfalli. Og með konu í stóli forsætisráðherra var rekin harðlínustefna gagnvart ljósmæðrum. Ríkisstjórnin ber ábyrgð á þessu máli. Augljóst er að hún ræður ekki við það. En öryggi landsmanna má aldrei vera í óvissu.

Herra forseti. Verkfallsrétturinn sem gengin kynslóð barðist fyrir með oddi og egg, svita og tárum, er dýrmætur; réttur sem þurfti að berjast fyrir af harðfylgi og margir þurftu að þola útskúfun og óvild fyrir. Þetta er nánast helgur réttur sem má ekki víkja frá nema í ýtrustu tilvikum og í bráðri neyð. Skömm ríkisstjórnarinnar er mikil í þessu máli, mætt deiluaðilum af léttúð og aðgerðaleysi. Ríkisstjórnin hefur áður látið það lönd og leið að ræða við hópa launþega sem sóst hafa eftir betri kjörum, hópa sem annast öryggisgæslu, umönnun og hjúkrun og vernd þegnanna; gefið þeim langt nef, látið reka á reiðanum. Með öryggi og hagsmuni íbúa í dreifðum byggðum í mínu kjördæmi í huga, og landsmanna allra, mun ég ekki hindra framgöngu þessarar lagasetningar.

möguleikum vinnandi fólks til að berjast fyrir kröfum sínum, verði nokkurn tímann að veruleika af því að þetta harðneskjulega inngrip í rétt vinnandi fólks til að berjast fyrir kjörum sínum, að (Forseti hringir.) setja lög og neyða það úr verkfalli, á að eiga sér stað í þessum sal þannig að fólk